pomorstvo, promet i veze i europske integracije. Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Dražen Breglec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite!

dosada postojećih strukovnih komora predlažemo osnivanje i Komore inženjera prometa i tehnologije prometa. Predlažemo i kao pravnu osobu dakle imat će taj status sa javnim ovlastima od kojih su najvažnije izdavanje i obnavljanje i oduzimanje odobrenja za rad dopusnica i licenci i obavljanje stručnog nadzora nad radom članova komore. Na temelju predloženog zakona osniva se dakle Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta a ta potreba proizlazi iz stalnog povećanja obujma svih vrsta prometa i kompleksnošću rada inženjera prometa koji proizlazi iz intenziviranja sigurnosnih zahtjeva i zaštitom u prometu. Zatim kroz proizlazi potreba iz izrade sve složenijih studija a isto tako i dosadašnja iskustva u priključivanju inženjera prometa transporta u projektnim i inspektnim timovima pokazale su niz nedostataka i problema. Naime, ti inženjeri nisu imali javne ovlasti za projektiranje i ekspertizu a time je i smanjena njihova odgovornost za kvalitetu elaborata i izvedenih projekata. Predloženi zakon propisuje između ostalog osim što propisuje da je se radi o samostalnim i neovisnim strukovnoj organizaciji, da se u nju obvezno udruži inženjeri prometa i transporta koji obavljaju ovim zakonom određene stručne poslove, ukoliko ispunjavaju propisane uvjete za upis u imenike ovlaštenih inženjera. Dakle ti uvjeti su između ostalog da je državljanin Republike Hrvatske, da ima adekvatnu diplomu …/Govornik se ne razumije./… studija, da ima položen stručni ispit koji će se definirati temeljem pravilnika kojemu je rok donošenja godinu dana. Zatim ovim zakonom određuju se i javne ovlasti komore koje su podrobno navedene. A isto tako i ustrojstvo tijela tijela komore, a to su skupština, upravni odbor i nadzorni odbor. Također i način financiranja koji će biti uglavnom iz članarina vlastitih prihoda, a za prvu godinu i inicijalno iz državnog proračuna. Ministar će sazvati osnivačku skupštinu prema ovom prijedlogu i na taj način će komora moći početi i djelovati. Toliko u ovom uvodnom obraćanju. Za daljnja pitanja stojimo na raspolaganju. Hvala lijepa. **Šeks, Odbor za pomorstvo, promet i veze. Potpredsjednik Odbora poštovani zastupnik

tehnologije prometa i transporta s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 705 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske. Odbor je Prijedlog Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta s konačnim prijedlogom zakona raspravio kao matično radno tijelo sukladno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je prihvatio prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku sukladno odredbi članak 159. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da se predloženim zakonom osniva Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta u koju se obvezno udružuju inženjeri tehnologije prometa i transporta koji ispunjavaju za to propisane uvjete i koji upisom u imenike koje vodi komora stječu položaj ovlaštenog inženjera u struci i odobrenje odnosno licencu za rad. Potreba za osnivanje komore proizašla je zbog povećanja obujma i razine svih vrsta prometa i transporta, intenziviranje sigurnosti zaštite u prometu i transportu, izrada sve složenijih studija projekata i elaborata vezanih uz prometnice, prometna sredstva i čovjeka kao ključnog čimbenika u odvijanju prometnih procesa. Predlagatelj je naglasio da se zakon usklađuje sa direktivom iz 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija kako bi inženjeri tehnologije prometa i transporta imali i javne ovlasti za projektiranje i analize a time i snosili odgovornost za realizaciju i operacionalizaciju

Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče! Očito je da u Hrvatskoj kako god neki lobij malo ojača odmah si u Hrvatski sabor Vlada predloži zakon kojim se osniva neka od komora. Činjenica je da je i ovaj zakon ide tim tragom jer čitajući obrazloženje o osnivanju komore moram priznati da je dosta tanko to obrazloženje da su, da imamo puno problema u izgradnji primjerice cesta, prometnih projekata i da tada trebamo imati inženjere koji imaju javnu ovlast za donošenje određenog zakona. Ono što je zanimljivo za ovaj zakon kad pogledate od 35 članaka samoga zakona, za 29 članaka u obrazloženju je o usklađenosti sa zakonodavstvom i direktivama Europske unije, 29 ih je neprimjenjivo na ovaj zakon. Čini mi se ako sam dobro računao tri su članka potpuno usklađena a četiri članka će biti, su djelomično usklađena i bit će usklađena kada se donese statut ove komore. Međutim ono što je sada najvažnije, kada pogledamo u općim odredbama kada se definira što su to stručni poslovi kojima će se ova komora baviti onda se mogu zapitati i pitam sad i vas, ali i predlagatelja, znamo da je Prometni studij u Zagrebu i interdisciplinaran i multidisciplinaran. Međutim onime što se stavlja u nadležnost stručnih poslova iz stavka 1. ovoga zakona zadire se i u neke druge struke i ne vjerujem odnosno gotovo sam siguran da prometni inžinjeri nisu osposobljeni za provođenje takvih stvari. Primjerice, kaže se ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala. Ako imamo građevinske materijale koji se primjerice ugrađuju u ceste, ako imamo kvalitetu željezničke infrastrukture pa primjerice ispitivanje kvalitete željezničkih tračnica nisam uvjeren da su prometni inžinjeri osposobljeni za ispitivanje takvih stvari. Ima tu i ostalih stvari, čini mi se da to ne može biti dio toga. Osim toga, znamo da je Hrvatska pristupila Bolonjskom procesu u visokom školstvu. Ja mogu pitati ako se ovdje radi samo o diplomiranim inžinjerima tehnologije, prometa i transporta na koji način ćemo definirati poslove za koje postoje visoka učilišta odnosno koja se studiraju na veleučilištima ili visokim školama. Čini mi se da mi zaboravljamo ili barem u prijedlogu ovog zakona zaboravljamo da postoji primjena Bolonjskog procesa i da bi trebalo onda usuglasiti stručne nazive jer o tome smo govorili i kada su bili prijedlozi za osnivanje nekih drugih komora. Čini mi se da imamo dovoljno vremena da to usuglasimo jer ja pitam predlagatelja smatramo li da nemamo u hrvatskim veleučilištima prometne studije koje se bave problematikom koja se izučava u ovom zakonu. Primjerice, od jeseni kreće studij prometne logistike na veleučilištu u Varaždinu. Na koji način će se oni koji završe tri godine studija na veleučilištu. Postoje planovi da se ide na tri plus dvije godine studiranja na visokom učilištu u Varaždinu, na koji način će te osobe biti uklopljene u ovaj studij. A stručni studij, znači na veleučilištima postoje stručni studiji koji su upravo jedan dio nadležnosti koje se stavljaju u okviru ove komore. Bit će izučavani i osobe koje završe te studije će dobiti diplome koje sasvim odgovaraju da se mogu učlaniti u ovakvu komoru, međutim ovaj zakon im u startu to onemogućuje. Mi ovdje govorimo da samo osobe koje su završile sveučilišni studij mogu se učlaniti odnosno položiti ispite i doći u ovakvu komoru. Predlažemo u ime kluba SDP-a znači da do glasovanja o ovom zakonu ili da Vlada dođe sa svojim vlastitim amandmanima ili što bi bilo možda kvalitetnije i bolje da se ipak povuče Vlada i da do početka jesenskoga zasjedanja pripremi cjeloviti zakon. Druga stvar koja govori o tome da nešto sa ovim zakonom nije u redu i da nekakav lobi očito želi uzeti dobar dio kolača za sebe je i članak 5. gdje se govori da komora između ostaloga u suradnji s fakultetima i nadležnim ministarstvima organizira stručno usavršavanje svojih članova. To je lijepo zamišljeno. Samo gospodo, pitam vas, pitam sve nas ovdje zar mislite da se u okviru prometne i transportne tehnologije samo na Fakultetu prometnih znanosti može govoriti? Ako imamo stručne studije na veleučilištima, ako imamo institute, ako imamo i druge stručne ustanove, zar one u suradnji s komorom isto tako ne mogu sudjelovati u stručnom usavršavanju komorinih članova. Kako sada stvari ovdje stoje mi samo uskoj grupi inženjera u Hrvatskoj i uskoj grupi osoba koje su završile studij omogućujemo da sudjeluju u tome. Je li to ciljano, je li to namjerno ili imamo i nekakve druge i kvalitetnije argumente nego što su ovdje. U ovom zakonu isto tako kad pogledamo članak 4. kaže se da komora isto tako daje tijelima državne vlasti isto tako daje mišljenje u pitanjima priznavanja stručnih kvalifikacija iz područja tehnologije i prometa i transporta stečenih u drugim zemljama. Znači, netko tko stekne kvalifikaciju na stručnom studiju u inozemstvu o njemu će se komora moći izjasniti ali onome tko je završio u Hrvatskoj o tome nema niti riječi. Uz to jedna od važnih stvari koje nedostaju po našem mišljenju to je vezano uz članak 21. to su kriteriji i to vrlo jasno i precizno ispisani kriteriji na temelju kojih će komora ocijeniti da netko ne može ili ne zadovoljava uvjete za upis u imenik ovlaštenih inženjera. Ja mogu shvatiti da će se možda dati podzakonskim propisom pa i statutom komore, međutim za ovako izuzetno važnu stvar gdje se ipak radi o tome da netko može ili ne može obavljati određeni posao pa barem u najvažnijim konturama bilo bi dobro da se to propiše i zakonom. Jer ovako komora će vjerojatno štititi samu sebe. Međutim, kriterij je tada, svi unaprijed znaju propisana pravila igre. Ja ni na koji način ne dovodim u pitanje onoga časa kada se komora osnuje, kada bude imala skupštinu i sva svoja tijela da oni neće raditi u prilog svemu tome. Međutim, očito je da netko brani svoje ekskluzivno pravo na nešto pa se bojimo da će i na taj način sve to biti definirano. Sve u svemu u hiperinflaciji ili ajde blaže rečeno inflaciji osnivanja komora s obzirom da smo ozakonili i u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama na primjer da mora postojati prilikom izgradnje prometnica mora postojati projekt same prometnice, sasvim sigurno da je onda dobro i da mora postojati ovlašteni netko netko tko ima javnu ovlast. Međutim, s obzirom na sve ostalo, s obzirom da izgradnja primjerice ceste je multidisciplinarna. Ipak, najvećim djelom izgradnja ceste je građevinski projekt a mi ovdje u članku 1. stavku 2. još jedanputa naglašavamo. Stavljamo stvari koje zadiru jednim djelom u područje građevine, jednim djelom u područje elektrotehnike, jednim djelom u područje strojarstva i nekih drugih struka čini mi se da bi onda ipak trebalo revidirati i ovaj stavak 2. jer čini mi se da onda nema razloga da ovlasti u projektiranju primjerice transporta, tehnologije, prometa i transporta ne mogu biti članovi neki drugi. Ili primjerice da umjesto osnivanja komore to može biti jedna grana ili jedan dio primjerice graditeljske komore ili neke druge jer na ovaj način osim hiperinflacije i osnivanja komora …/Govornik se ne razumije./… ćemo nekoliko ljudi bojim se a ostat će sve po starom jer će uski krug osoba imati mogućnost i pravo baviti se kako projektiranjem tako i svim ostalim. Naš prijedlog je ukoliko Vlada pristane da se ovo ili odloži glasovanje o ovom zakonu dok Vlada sa svojim amandmanima ne korigira ove primjedbe o kojima smo govorili, ili možda čak bolje rješenje da se ide u drugo čitanje. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HDZ-a poštovani zastupnik Ivan Vučić. Izvolite.

Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. U Republici Hrvatskoj ima veći broj slučajeva da je zakonom propisano obavezno udruživanje osoba koje obavljaju zakonom određen stručne poslove ili djelatnosti, uz strukovne organizacije, tzv. komore, uz Hrvatsku odvjetničku komoru i javnobilježničku komoru koja su zakonom osnovane kao javne službe, zakonom je osnovano još 11 strukovnih komora. Tako osnovane komore imaju status pravnih osoba i imaju zakonom određene javne ovlasti među kojima su najznačajnije izdavanje, obnavljanje obnavljanje i oduzimanje odobrenja za rad dopusnice, licence i obavljanje stručnog nadzora nad radom članova komore. Potreba za osnivanjem komora inženjera tehnologije prometa i transporta prolazi iz stalnog povećanja obujma svih vrsta prometa i transporta, potrebe za sve intenzivnijom sigurnošću u zaštitu u prometu, izrade sve složenijih studija elaborata i projekata vezanih za prometnice i prometna sredstva te čovjeka kao ključnog čimbenika u procesu prijevoza i prometa. Dosadašnja iskustva o priključivanju inženjera prometa i transporta projektiranim u ekspertnim timovima gdje se pokazalo niz nedostataka i problema. Naime, ti inženjeri nisu imali javne ovlasti za projektiranje i ekspertizu, a time je smanjena njihova odgovornost za kvalitetu elaborata i izradu projekata kojeg su radili. Predloženi zakon propisuje da Hrvatska komora inženjera tehnologije, prometa i transporta samostalna i neovisna strukovna organizacija sa statusom pravne osobe u javnim ovlastima koja se upisuje u sudski registar, da se u komoru obavezno udružuju inženjeri prometa i transporta koji obavljaju ovim Zakonom određene stručne poslove iz svih oblika prometa, cjevovodnog transporta, …/Govornik transporta sustava logistike ukoliko ispunjavaju propisane uvjete za upis u imenik ovlaštenih inženjera. U upisu u imenike odlučuje tijelo određeno statutom komore, a upisani inženjer stječe status ovlaštenog inženjera, izdaje mu se iskaznica i licenca za rad u odgovarajućem području tehnologije, prometa i transporta. Određuje se način financiranja komore, članarine, vlastiti prihodi, donacije, drugi izvori te državni proračun. Državni proračun ja se nadam samo kod osnivanja. Treba napomenuti da je ovaj Zakon usklađen sa direktivom 36 europske zajednice, Europskog Parlamenta i Vijeća priznavanju priznavanju stručnih kvalifikacija čime je svrha stvoriti uvjete uzajamnog prepoznavanja profesionalnih kvalifikacija i njihovog jednakog tretmana te suradnje mjerodavnih tijela države, članice Na kraju možemo konstatirati da će donošenjem predloženog zakona i osnivanjem komore osigurati promicanje stručnog rada u području tehnologije prometa i transporta te prava ovlaštenih inženjera u ovom području kao i njihova odgovornost u radu kako prema poslodavcima tako i prema drugim osobama. Treba napomenuti da je dugo vremena postojala i želja, a možemo slobodno reći i lobiranje inženjera, prometa i ljudi zaduženih za izradu projekata u prometnih studijama i da je ovo dobar Zakon kojeg će klub Hrvatske demokratske zajednice svakako podržati u hitnom postupku. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Željko Ledinski. Izvolite.

u ime kluba Hrvatske seljačke stranke. Klub Hrvatske seljačke stranke ne dvoji da je potrebno osnivanje jedne ovakove komore i do sada smo bili i podržali u ovome Saboru sve komore strukovne koje su bile predložene od strane, od ovlaštenih predlagača. Načelno bih rekao da u ovom dijelu potreba za osnivanjem komore sigurno postoji i ona je ovdje navedena. Zbog čega do nje dolazi? Zbog povećanog obujma i razine svih vrsta prometa i transporta, intenziviranje sigurnosne zaštite u prometu i transportu, izrada složenijih studija, projekata, elaborata vezanih uz prometnice i ostalo. Jasno da u tom dijelu je je potrebno i regulirati i određenu problematiku na način kao što se to do sada predložilo i kod osnivanja ostalih komora o kojima smo govorili. No gledajte, mi smo prije godinu i pol dana također donijeli zakon kojim smo osnovali jednu komoru, Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, a moram reći da nakon godinu i pol dana rada ona nije saživjela u svojoj praksi i zbog toga ima čitav niz razloga zbog čega to je tako. Bojim se da onda i samo osnivanje i drugih komora o čemu smo i prije govorili da ako ona kroz određeno vrijeme ne dobije svoj jasni status ovdje je mislim dobro predloženo da onda bude pravna osoba i da svi inženjeri koji će biti ovlašteni za te poslove da budu upisani u registar. Ako se desi da ne bi imala pravnu osobnost onda bi došli do toga da praktički i sve ono što treba napraviti, a posebno na one provedbene akte koje treba resorno ministarstvo napraviti to se nije desilo kod šumarske komore, upravo se onda ograničava rad. je predloženo znači kako se postaje ovlašteni inženjer, kako se stječe članstvo u komori, pa bih se osvrnuo na članak 19. koji govori kako se postaje članom komore, no ima jedna stavka, stavak 2. točka 4. i kaže da ima položen stručni ispit u skladu sa pravilnikom o stručnim ispitima inženjera tehnologije, prometa i transporta kojeg donosi ministar nadležan za promet. A onda u sljedećem stavku 3. kaže da će se primjenjivati tek nakon što ministar nadležan za promet donese pravilnik o stručnom ispitu inženjera tehnologije i prometa od dana određenim tim pravilnikom. …/Govornik se ne razumije./… znači danas nema tog pravilnika i može se dogoditi, evo sada uskoro su izbori, promjene vlasti, da taj pravilnik ne bude donesen iduću godinu dana ili ne znam koliko. Prema tome, formalno svi koji bi se sada upisali mogli bi se poslati članovima komore bez toga stručnoga ispita što mislim da je isto dakle i kod nekih drugih komora bilo riješeno da svi koji su do sada se, koji koji su se upisali u komoru ne moraju imati određene položene stručne ispite. Mislim da to nije dobro i da bi bilo dobro da se to na neki drugi način jer kažem teoretski znamo koliko treba običnim pravilnicima, treba pest mjeseci da ih neko ministarstvo donese. Ako se sad počne raditi znači tek u idućem mandatu Vlade će netko moći predložiti taj pravilnik. I pitanje je onda njegovog provođenja kao takovog? Dalje. U cijelome dijelu sigurno da je dobro da se upravo taj dio inženjera prometa učlani u komoru i da imaju i određene položene stručne ispite jer koliko se sjećam iz naše bliže povijesti bilo je puno raznih i generala koji su stjecali diplome. Ja sam čak osobno potpisao pismo dekanu da mi se kaže kako je jedan od tih diplomirao i kada? Nikad nisam dobio službeno od njega odgovor. Prema tome da ne bi se bacala nekakva ljaga na struku koja je sigurno cijenjena i ima svoje mjesto u Hrvatskoj, mislim da je potrebno formulirati ovaj dio članka 19. Što se tiče evo znači potrebne za osnivanjem, klub HSS-a će podržati prijedlog ovoga zakona ali očekujemo da ga predlagač usavrši barem u ovom dijelu što se tiče članstva komore i ovlaštenih inženjera. Hvala. Hvala lijepa. I zaključno u ime predlagača državni tajnik Dražene Breglec. Izvolite! Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo pokušat ću dati nadam se zadovoljavajuće odgovore na neke od primjedbi iznesenih u raspravi. Dakle dilema koju je iznio uvaženi saborski zastupnik gospodin Korenika o tome da li je potrebno dozvoliti članstvo u komori i ljudima koji imaju i završen stručni studij a ne samo sveučilišni kako je ovim prijedlogom zakona propisano. Naravno postoji i vjerujem i kod drugih komora postoji različita praksa. Znamo da slučajeve kada je to dozvoljeno i članstvo sa stručnim studijem pa ćemo mi do izjašnjavanja amandmana se odrediti prema ovom prijedlogu. Što se tiče usavršavanja

ujedno izvori tih sredstava su članarine koje sami članovi uplaćuju. Prema tome, u tom dijelu ne vidimo sporno da to ne bi bilo tako. Što se tiče odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva za upis u upisnik koji je definiran člankom 21. Ovdje bi dakle ovdje bi upozorio da se u istom članku definira ako ne zadovoljava uvjete, u tom slučaju se može odbiti upis u Upisnik ovlaštenih inženjera prometa, a ti uvjeti su određeni u članku 19., tako da je to, smatramo također precizna odredba. Na primjedbu o stručnim poslovima iz stavka 2. zakona možemo naravno i okrenuti tezu i reći da ni prometni inženjeri nisu mogli možda dobiti licencu ni građevinsku ni neku drugu. Naravno da se poslovi posebno u graditeljstvu isprepliću iz različitih struka i branši. Međutim konkretno, članak, stavak 2. članka 1. treba gledati u kontekstu 1. stavka istog članka u kojem govori da ti inženjeri već obavljaju stručne poslove iz tog područja, a onda su ti stručni poslovi pobrojeni koje oni obavljaju. Dakle ne prejudicira se i da je ekskluzivitet prometnim inženjerima da oni sami mogu obavljati te poslove. Dapače razumijemo da domicilno možda u ispitivanju kvalitete građevnog materijala naravno da su neke druge struke pozvanije, ali oni naravno već to i obavljaju u određenim segmentima i zato je to tu ovdje navedeno, ne isključujući da to naravno rade neki drugi, da to rade i neke druge organizacije. Razina za potencijalne članove koji se traži a završili su studij u inozemstvu naravno, podrazumijeva se da će se sukladno određenju prema prijedlogu da se dozvoli upis u Upisnik ovlaštenih inženjera i za stručni studij, isto tako onda postaviti ta granica i za one koji su završili u inozemstvu studij. U ovom trenutku naravno podrazumijeva se da to bi trebalo nostrifikacijom dokazat. Na primjedbu uvaženog saborskog zastupnika gospodina Ledinskom o stručnom ispitu kao i na moguće izbjegavanje uvjeta stručnog ispita odnosno prethodnog upisa u komoru bez zadovoljenja uvjeta polaganja stručnog ispita imamo i jedan amandman kojeg ćemo prihvatiti, ali to kada dođe vrijeme, koji rješava ovu dilemu na zadovoljavajući način. Međutim mogu reći u obranu ovog prijedloga da je kroz prijelazne i završne odredbe gdje se daje rok od 90 dana za izradu i statuta a isto tako i za dakle to je u članku 19. koji će naravno brisat ali isto tako dakle isti rok je predviđen i za donošenje pravilnika i stupanje njegovo na snagu, tako da ni po ovom prijedlogu ne bi mogli doći u tu situaciju. Međutim, prihvaćamo ovaj jasni izričaj da se ta odredba iz stavka 3., a to ćemo amandman se izjasnit tako da taj slučaj neće biti u praksi moguć. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak, potpredsjednik Arlović. Izvolite! ispravljam ovu vašu tezu odnosno rečenicu u odbrani ovoga prijedloga polazivši od prijelaznih i završnih odredbi. Ja mislim da bi bilo dobro zbog kvalitete zakona odgoditi izjašnjavanje i ići eventualno na drugo čitanje, upravo iz tog razloga što ne možete braniti prijelaznim i završnim a i drugim odredbama ovaj zakon. Primjerice u članku 33. stavku 4. kažete da će osnivačka skupština donijeti statut većinom glasova prisutnih ovlaštenika komore, a imate u isto vrijeme u članku 11. stavku 2. zakona da se statut donosi većinom glasova svih članova komore. To je nešto sasvim oprečno rješenje. Prema tome, nemoguće je imati dva rješenja u prijedlogu zakona. Ili imate primjerice u članku 18. stavku 2. da će opći akti komore objaviti se na način …/Govornik se ne razumije./… statutu komore. Ja bi vam htio podsjetiti vas da je to suprotno Ustavu. Po Ustavu članka 89. citirat ću vam: "Propisi tijela koji imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom. Prema tome zakonom morate reći kako će oni biti objavljeni. Ne statutom. Jer se radi o tijelima koja imaju javne, javne javne ovlasti. Dakle nekoliko stvari koje upućuju, a ovaj ispravak sam iskoristio iz prostog razloga da vam sugeriram. … /Govornik se ne razumije./ … mora biti formalno drugo čitanje, odgodite izjašnjavanje i pokušajte još jedanput prijeći od članka 1. do zadnjeg članka cijeli zakon i usuglasit ga sa Ustavom da bi bio u redu. Hvala vam Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.